(HDZ)** Prelazimo na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 780 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Vidim da predstavnik predlagatelja želi dodatno obrazložiti prijedlog, a to je uvaženi Ivan Bubić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Bubić, Ivan** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i zastupnici, dame i gospodo. Zakonom o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu donosi se iz razloga usklađivanja pojedinih odredbi važećeg Zakona o javno-privatnom partnerstvu, sa Zakonom o općem upravnom postupku, a temeljem zaključka Vlade Republike Hrvatske od 6. listopada 2010. godine. S obzirom na činjenicu da se Zakon o općem upravnom postupku primjenjuje u postupanju u svim upravnim stvarima i više nema mogućnosti supsidijarne primjene, njegovih odredbi, ovim se prijedlogom provodi usklađenje s temeljnim s temeljnim odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Ovim prijedlogom brišu se odredbe kojima se regulira postupak na isti način, kao i Zakonom o općem upravnom postupku, te nema svrhe propisivati rok koji je već propisan. Usklađuje se rok za donošenje rješenja o odobrenju provedbe projekata po modelu javno-privatnog partnerstva na način da se rok skraćuje sa 90 na 60 dana, a što je u skladu sa zakonom i njegovim odredbama o općem upravnom postupku, koji propisuje da se pojedina pitanja upravnog postupka mogu urediti drukčije ako je to nužno za postupanje u pojedinim upravnim područjima. Obzirom na složenost projekata javno-privatnog partnerstva nije moguće skraćivanje roka kraćeg od 60 dana. Dosadašnji termin konačnosti upravnih akata terminološki se usklađuje sa Zakonom o općem upravnom postupku. Također se predlaže izmjena prema kojoj je predsjednik upravnog vijeća Agencije za javno-privatno partnerstvo, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, kojeg za to Vlada ovlasti. Donošenje Zakona o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu, odredba Zakona o javno-privatnom partnerstvu bit će u potpunosti usklađene sa Zakonom o općem upravnom postupku. Hvala lijepa. li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Dobro. Onda otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima. Dakle, bez obzira što su ove promjene, da tako kažem tehničke naravi, mislim da kad govorimo o javno-privatnom partnerstvu da ovaj zakon zaslužuje ipak malo širu raspravu iz jednostavnog razloga što je to model za investiranje koji u Hrvatskoj u proteklim godinama nije baš najviše, pa možemo čak reći i dovoljno koristio. Dakle, ovaj zakon je stupio na snagu krajem 2008. godine čime su postavljeni transparentni i koherentni temelji zakonodavnog, ali i institucionalnog okvira za javno-privatno partnerstvo u RH. Time se Time se RH svrstala među sve veći broj zemalja, kako na europskoj tako i na svjetskoj razini, koje su se odlučile za intenzivniju primjenu ovog modela financiranja i realizacije javnih investicija i pružanja javnih usluga. Donošenjem Zakona o javno-privatnom partnerstvu te novog Zakona o koncesijama koji je stupio na snagu u siječnju 2010. godine uz Zakon o javnoj nabavi ujedno su ispunjena i ključna mjerila za zatvaranje pregovora u pristupnoj EU u Poglavlju 5. … /Govornik se ne razumije:/…, a čime je ovaj važan dio procesa pristupanja RH okončan 30. lipnja 2010. godine. suvišno je napominjati kako je donošenje navedenih propisa bilo uvjetovanje i pridobivanje suglasnosti Europske komisije, a što je garantiralo punu implementaciju pravne stečevine EU te primjenu najbolje međunarodne prakse. Javno-privatno partnerstvo najčešće se opisuje kao model dugoročne suradnje javnog i privatnog sektora u cilju financiranja izgradnje ili rekonstrukcije upravljanja i održavanja javne infrastrukture i pružanja javnih usluga. U načelu radi se o zajedničkom nazivu za niz kompleksnih, od modela ugovorenog ili institucionalnog udruživanja, komparativnih prednosti javnog i privatnog sektora u cilju postizanja najbolje vrijednosti za novac poreznih obveznika, najviših standarda usluga za krajnje korisnike i dugoročnu održivost i isplativost ovakvih projekata. Važno je napomenuti kako se ne radi o nikakvoj novotariji niti o izmišljotini novijeg doba. Ovo je oblik financiranja javnih projekata kao usporedan, ali i alternativan sistem klasičnoj javnoj nabavi. Poznat je desetljećima na svjetskoj i europskoj razini. Dugo vremena ga se primarno promatralo kroz njegov najčešći oblik, a to je koncesija koji za svrhu ima realizaciju javnih radova ili pružanje usluga tzv. "koncesijski sporazum" dok se posljednjih 30-ak godina počeo razvijati i drugi najčešći podmodel tzv. "model operativnog najma" poznatiji pod nazivom privatna financijska inicijativa, a prema terminologiji razvijenoj u Velikoj Britaniji. I moramo reći da projekat javno-privatnog partnerstva je sigurno najrazvijeniji i najviše je saživio u Velikoj Britaniji. projekt s karakteristikom javno-privatnog partnerstva implementira se u RH od njenog osamostaljenja. Kao primjer može se navesti realizacija cestovne i komunalne infrastrukture temeljem koncesijskog modela u posljednjih nekoliko godina izgradnja pojedinih dvorana za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva te objekti iz područja školstva i administracije na lokalnoj i regionalnoj razini, a putem modela operativnog najma privatne financijske inicijative. Uspostavom jedinstvenog zakonodavnog, institucionalnog okvira kroz Zakon o javno-privatnom partnerstvu te kroz Zakon o koncesijama i Zakon o javnoj nabavi priprema i predlaganje projekata dodatno se intezivirala što garantira još veću, ali i kvalitetniju primjenu javno-privatnog partnerstva u RH po najboljim međunarodnim standardima. Ovim će se RH još snažnije uključiti u tržište javno-privatnog partnerstva projekta koji na svjetskoj razini unatoč i zbog utjecaja svjetske gospodarske krize bilježi kontinuirani rast i to je možda jedini model ulaganja koji je u protekle tri godine bilježio rast, svi ostali modeli ulaganja su bilježili pad i istraživanja jedne od najutjecajnijih organizacija Europskog centra za javno-privatno partnerstvo bilježi kako je u 2010. godini na realizirano 112 projekata javno-privatnog partnerstva ukupne vrijednosti 18,3 milijarde eura, a prosječna vrijednost ugovora iznosila je 163 milijuna eura. Najvažnije tržište i dalje je Velika Britanija, a uz njega se ističu i Francuska, Njemačka i Španjolska. klub HDZ-a podržati izmjene ovoga zakona. To je razlog da možda svi razmislimo da u trenucima kad smo došli praktički do jednog kreditnog mrtvila u RH da se otvori prostor svima onima koji imaju novaca, koji žele investirati da zajedno sa državom i jedinicama lokalne samouprave putem ili po obliku javno-privatnog partnerstva realiziraju određene projekte koji su od općeg državnog interesa. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Imamo jednog prijavljenog. Uvaženi zastupnik Davor Huška, izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. jasno je da i ovaj zakon usklađujemo sa Zakonom o općem upravnom postupku, ali evo nekoliko riječi i o Zakonu o javno-privatnom partnerstvu koji je donesen 2008. godine, a njime se uređuje priprema, predlaganje, odobravanje i provedba projekata javno-privatnog partnerstva. Nadalje, uređuju se prava i obveze javnih i privatnih partnera u provedbi odobrenih projekata javno-privatnog partnerstva te ustrojstvo i zadaća Agencije za javno-privatno partnerstvo kao središnjeg tijela nadležnog za provedbu javno-privatnog partnerstva. Predloženim izmjenama ovog zakona izvršilo bi se usklađivanje posebnih postupovnih odredbi s važećim Zakonom o općem upravnom postupku te bi se ukinule postojeće odredbe upravno-pravne naravi koje su postale suvišne donošenjem novog Zakona o općem upravnom postupku ili su u suprotnosti sa njegovom svrhom i temeljnim odredbama. Ostale odredbe Zakona o javno-privatnom partnerstvu koje nisu obuhvaćene prijedlogom ovih izmjena se niti ne mijenjaju. Nadalje, temeljem zaključka Vlade RH od 6. listopada 2010. godine sva središnja tijela državne uprave zadužena su izraditi prijedloge izmjena i dopuna Zakona iz upravnih područja u okviru utvrđenog djelokruga radi radi usklađivanja s odredbama Zakona o općem upravnom postupku i to je osnova i za izmjenu i usklađenje Zakona o javno-privatnom partnerstvu. I na kraju, donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o javno-privatno partnerstvu obuhvaćeno je ispunjavanje mjera koje je Europska komisija naznačila u privremenom izvješću u Poglavlju 23. – Pravosuđe i temeljna prava, Mjerilo 6. – Prevencija korupcije u kojem je naznačeno da RH mora donijeti sve zakone kojima se provodi usklađivanje sa Zakonom o općem upravnom postupku. Naravno, da vis-a-vis sveg rečenog prihvatit ću donošenje ovog zakona, ali kratko ću se evo osvrnuti na ovo što je kolega Šuker rekao u ime kluba. To je stvarno jedan dobar model investiranja i treba reći da je on u jednom trenutku zaživio u Hrvatskoj ali nakon megalomanskih projekata javno-privatno partnerstvo u Varaždinskoj županiji vođenih naravno rukom bivšeg Varaždinskog župana i ministra graditeljstva, cijeli niz jedinica lokalne samouprave kao jednog bitnog aktera na strani javnih ulagača odnosno privatnih partnera doživio je totalni fijasko i dan danas te jedinice lokalne samouprave grcaju u dugove jer su jednostavno bile prisiljene da uđu u programe javno-privatnog partnerstva od strane županije i to je koliko ja znam na terenu a često sam sa načelnicima i gradonačelnicima jednostavno izazvalo jednu bojazan među ostalim jedinicama lokalne samouprave i pomalo svi zaziremo od ovoga modela kada smo vidjeli što se dogodilo u Varaždinskoj županiji pod palicom župana koji na svu sreću više nije više nije župan. Gdje je stvoreno cijeli niz mega projekata ali su jedinice lokalne samouprave stvarno dovedene u nezavidan položaj vezano za plaćanje obveza iz javno privatnog partnerstva. Možda bi bilo dobro da preko ministarstva ponovno provedete određenu edukaciju, odnosno bolje rečeno informiranje jedinica lokalne samouprave kao značajnog partnera u modelima javno privatnog partnerstva da istaknemo koje su to dobre strane ovog modela investiranja, da iskoristimo mogućnost što neki ljudi imaju sredstva i što su spremni ih uložiti upravo u ovom modelu javnog privatnog partnerstva i da na taj način osiguramo sredstva za veliki broj kapitalnih projekata koji mi u gradovima i općinama imamo pripremljene i gdje imamo građevinske dozvole ali na žalost nemamo dostatna sredstva da uđemo u investiranje. Evo to je jedan prijedlog naravno da svi skupa trebamo izvući pouku iz ovog Varaždinskog slučaja i da kada taj model ponovno u punoj snazi zaživi u Republici Hrvatskoj da se takve stvari više ne događaju odnosno da određena kontrola sa razine Ministarstva bude veća bude veća u takvim slučajevima. Zahvaljujem. kvalifikaciju da je kompromitacija javno privatnog partnerstva nastupila u Varaždinu. Nije kolega. Vlada Republike Hrvatske zaključujući ugovor o javno privatnom partnerstvu i privatizaciju Sunčanog Hvara, kada nije bilo ni zakona, i nije napravljena ni po zakonu o privatizaciji ni po Zakonu o javno privatnom partnerstvu stavila je vrlo ružan pečat na taj institut. To je radi javnosti i radi budućih ulagača i to moramo priznati i s time raskrstiti i što prije dovesti Sunčani Hvar u u situaciju koja je primjerena zakonodavstvu Republike Hrvatske o javno privatnom partnerstvu ili o privatizaciji u Republici Hrvatskoj. To je istina. Hvala. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Davor Huška. nije postojao. Ja vam govorim ono što znaju gradonačelnici i načelnici, ono čega se bojimo. Bojimo se da ne doživimo ono što su doživjeli načelnici i gradonačelnici Varaždinske županije kada su bili prisiljeni ući u određene modele javno privatnog partnerstva bez kvalitetne kvalitetne informacije, bez kvalitetnog osiguranja financijskih sredstava i danas grcaju u velikim problemima. To je loša slika o javno privatnom partnerstvu a znamo u koje vrijeme se dogodila i znamo tko ju je izazvao a isto tako znamo da je trebamo promijeniti to je dobar model investiranja pogotovo u ovim kriznim vremenima. Zahvaljujem. Huška s obzirom da u ime Kluba nisam htio spominjati ovo iz jednostavnog razloga što bi onda rasprava u ime Kluba otišla možda u neke druge vode. Međutim, osjetio sam potrebu reći neke druge stvari, koliko je god javno privatno partnerstvo jedan sjajan model da jedinice lokalne samouprave koje imaju manju kreditnu koje nemaju dovoljno novčanih sredstava, riješe svoje osnovne probleme, pa čak i država, u određenim investicijama, toliko određeni primjeri prije svega iz Varaždinske županije, ukazuju kada su te investicije megalomanske, kada se ne gleda na fiskalni potencijal kako županije tako i jedinica lokalne samouprave koje dugoročno mogu te jedinice lokalne samouprave dovesti u jedan užasan problem. I ono što su nama dakle govorili savjetovali oni koji javno privatno partnerstvo primjenjuju već desetljećima, da je vrlo bitan model javno privatnog partnerstva, vrlo bitno je definirati odnose između javnog i privatnog partnera, prije svega što se tiče održavanja i nekih drugih troškova, vrlo je bitno definirati razinu tih troškova u početnim godinama kada su ti troškovi niski, a isto tako vrlo je bitno definirati što će se dogoditi sa objektom u trenutku prestanka javno privatnog partnerstva. Ali kažem ima i proračunski nadzor, mnoge jedinice lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji su u silnim problemima vjerojatno još dva desetljeća jer su zadužene tako kako su zadužene, a s obzirom da je kolega Leko spomenuo Sunčani Hvar ja ne bih spominjao izmjenu natječajne dokumentacije i ostale stvari mislim da i jedni i drugi imamo mrlje na Sunčanom Hvaru pa mislim da je bolje da jedni druge ne pikamo s tim. Hvala. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Davor Huška. Sjajan model javno privatnog partnerstva neki su iskoristili na žalost za mega projekte za predizbornu kampanju očigledno da je tu bilo nekih drugih i sitnih interesa u provedbi tog programa ali prilika je da se to popravi da ostalih 500 i nešto jedinica lokalne samouprave dođe kvalitetnu informaciju o javno privatnom partnerstvu i da taj model iskoristimo na najbolji mogući način, a da na greškama Varaždinskog župana, Varaždinske županije svi izvučemo pouku. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem i zaključujem raspravu, glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti.